дали да има промяна на избирателната система, дали да бъде мажоритарна, дали да бъде смесена, или да остане сегашната, която е пропорционална. Разбира се, че имаше достатъчно доводи в едната и в другата посока, но когато са се произнесли над 2,5 млн. български граждани, аз смятам, че този политически дебат не е наш. Защото ние трябваше да водим подобен дебат много преди провеждането на референдума, много преди президентските избори, за да може действително да информираме обществеността за ползите и загубите за гражданското общество. Това, което направихме, е никой да не говори преди и по време на референдума, за да може действително всеки да изконсумира, ако има някаква енергия по време на президентската кампания. Някои от партиите даваха мълчаливото си съгласие за мажоритарната система, защото знаеха, че това може да им доведе до някакъв бонус в кампанията за президентските избори. Точно затова ние бяхме искрени и казахме, че за нас мажоритарната система не е нещо, което смятаме, че трябва да бъде прилагано. Но все пак ние ще се съобразим със суверена и когато приключи референдума на база на резултатите, ще изградим и своята политическа позиция. искам да заявя, че когато участвахме за първи път на парламентарни избори, ние знаем, че колегите от БСП направиха тогава избирателна система, която да е смесена. Имаше пропорционален, имаше и мажоритарен елемент за всичките многомандатни избирателни райони. Тогава ГЕРБ участваше по правилата, определени от 40-тото народно събрание. Тогава ние нямахме претенциите да претендираме, че сме могли да направим някакви правила, които да бъдат приети от парламента и в които ние да участваме или някой да ни е канил за определени обсъждания каква да бъде системата. Но когато бяха проведени тези избори 2009 г., видяхте, че обществото се нуждае действително от този мажоритарен елемент и то иска да гласува за личности и за хора, които могат действително да изпълняват ангажимента си през цялото време, когато те са народни представители. Аз не мога да разбера защо са много партиите, които казват, че мажоритарната система не е добро нещо? Ако погледнем реално, местните избори са един много ясен изразен мажоритарен вот, защото знаете, че когато имаме анализ, който правят всички партии, се вижда, че пропорционалната система за общинските съветници, почти винаги резултатите са по-малко по-малко от номинирания за кмет на дадена община. Защото знаем, че кметът е личност и всяка от партиите се стреми действително да издигне подходящия кандидат, който да може да бъде избран и да може в годините, когато има своя управленски мандат в местната власт, да може действително да отговори на очакванията на хората, които са го избрали. Аз искам все пак да се съобразим с тези 2,5 млн. български граждани, защото виждам, че днес залата е пълна, което означава, че ще има висока избирателна активност за това каква да бъде – мажоритарна система или да запазим сегашната. Аз мога да Ви уверя, че този дебат ще продължи, независимо какво ще бъде днес решението на 44-тия парламент, защото обществото ни е задало съответните въпроси, на които ние трябва да отговорим. А когато те са над 2,5 милиона, аз смятам, че не е необходимо да отнемам повече от времето и призовавам колкото е възможно повече народни представители подкрепят мажоритарната система, защото това означава, че ние

Господин Цветанов, обръщам се конкретно към Вас като вносител.

Тогава с голям натиск Сергей Станишев се съгласи срещу Вас да се изпрати проф. Пантев. Проф. Пантев е един учен, историк,

Видин. Вашата кандидатка, уличната фотографка Любомила излезе срещу проф. Гайдарски – уникален европейски хирург, който е спасявал стотици животи. Тази

с господин Ганев, който беше човекът-парламент. Когато беше избран мажоритарно във Великото народно събрание и който прокара Конституцията, се взе на сериозно, и съм го питал: „Гиньо, защо

внимавайте какво си пожелавате, защото най-вероятно така внесения закон, независимо че ние ще го подкрепим, тъй като ние ще подкрепяме всеки закон, който повишава мажоритарността в Избирателния кодекс, той няма да мине. Но след седмица или две, ще бъде внесен друг закон, който също е за изцяло мажоритарни избори. Той обаче няма недъзите на този, който е внесен. А съм сигурен, че ще трябва да обяснявате точно обратното. Няма да минат и две седмици, когато ще разглеждаме другия мажоритарен въпрос и тогава наистина се надявам, че ще си спомните днешните думи и ще кажете, че ще продължавате да твърдите, че трябва да се вслушваме във волята на тези 2,5 млн. български избиратели, които наистина се надяват, че в края на краищата ще влизат личности и хора със защитено име в своите градове, в своите общини и наистина да изберем и направим един мажоритарен закон, за да може, каза и господин Марков – когато се срещаме, когато се разхождаме пеша сред своите съграждани, първо да го правим гордо, и, второ, всички да ни познават, и съответно да ни поздравяват за хубавите неща, които сме направили или да отнесем

Когато една партия е водила гибелна политика за своята държава, за своите избиратели, когато са спирали еврофондове, когато е имало разследвания

винаги води до негативен резултат по отношение на личностите. Това просто пропускате да споменете и е така. В примера с мажоритарно избраните кметове, издигнати от Политическа партия ГЕРБ, затова печелят, за разлика от другите представители, издигнати от лявата страна на

Заповядайте за дуплика, господин Цветанов.

аз не знам дали тогава успяхте да влезете в парламента (ръкопляскания от ГЕРБ), но мога да Ви кажа, че сега сте влезли от Варна, доколкото разбирам, защото са Ви спуснали отново, както са Ви спускали по всяко Ваше политическо решение в районите, без да Ви избират.

Само да Ви кажа нещо изключително важно: когато се правят избори, хората избират действително личности и затова винаги съм се съобразявал с решенията на нашите общински структури, на областните структури в страната и затова от 2009 г. – когато съм избран мажоритарно във Велико Търново, и 2014-та, и 2016-та, и 2017-та година винаги съм присъствал в региона и винаги съм защитавал принципната си позиция да развиваме област Велико Търново, ще го правя и занапред. А това, че Вас Ви местят, за да Ви намерят място да влезете като депутат, това е проблем на Вашето политическо ръководство. Но мога да Ви кажа, че всички народни представители, които са избрани от Политическа партия ГЕРБ, са номинирани на редовни събрания на реално действащи политически структури. Хората имат своите приемни дни и се срещат с избирателите, и затова имат по-голям авторитет от Вашите народни представители. (Ръкопляскания местните изборите, които приключиха през 2015 г., ГЕРБ получи този успех, защото и кметовете, и общинските съветници, и народните представители, и членовете на българския кабинет, Министерския съвет са хора, които действително не забравиха откъде са тръгнали и не забравиха никога за хората. А що се отнася до парите, за които говорите, мога да Ви кажа, че през 2009 г. партия ГЕРБ нито е получавала субсидии, нито е имала субсидии. Просто хората вярваха на тази гражданска инициатива

За изказване – народният представител Веселин Марешки. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Разбираме, че през тези 27 години всички сте доволни от това, което е свършено. Единствено недоволен остава българският народ, затова на на около 50% е отвратен от всичко това и не излиза да гласува. Гледам и виждам страх. Ослушвам се и пак чувам страх.

мирише на страх, на страх да се вслушаме във волята на два милиона и половина българи от тези, които са излезли да гласуват, и са подкрепили мажоритарните избори. И с такива процедурни хватки – да вкарваме неработещи закони, за да опорочим една хубава идея, за да покажем, че и това не работи, да кажем на българските граждани: вие сте глупави, защото сега имало някакво изследване, че гражданите не подкрепят точно тази система. Да, те не я подкрепят, защото разбраха, че е глупава и неработеща. Но има и умни такива. Защо всъщност се вижда, чува и мирише на този страх? Защото малко след изборите в България имаше избори в Съединените щати,

имаше избори във Франция. И всички тези избори потвърдиха, че има една вълна на негодувание срещу статуквото на негодувание във всичките тези години, в които в празнотемие, в празноговорене, във вкарване на неработещи закони и ние всъщност опорочавахме всяка една идея. И тук нека да напомня още един път числата. Да, ГЕРБ са първа политическа сила, да, БСП са втора и така нататък. Но какви са процентите? Шестнадесет цяло и нещо са процентите, които имат ГЕРБ от българския народ, и с шестнадесет цяло и нещо няма как да да има диктатура. Диктатура може да има с над 50% и повече, даже и 50% не стигат за диктатура. Така че нека да сме малко по-смирени, да се вслушаме във волята на българския народ, да не опорочаваме добрите идеи, желанието на българския народ да гласува за личности. И Вие ще кажете: ами, нали преференциите са нещо такова. Не, не са нещо такова, защото третият в листата или петият, или десетият, може да няма и един глас преференция, но той може да стане народен представител. С нула гласове преференции в своите избирателни райони тези хора няма как да бъдат народни представители. Затова в сряда, от 14,00 ч., ние каним всички парламентарно представени и извънпарламентарно представени партии, граждански организации и медии – ще видим в коя зала е най-удобно, или ако трябва в друга, по-голяма, за да Ви представим нашата идея на един изцяло мажоритарен закон, в който – може и нещо да сме сбъркали, да се вслушаме във всички и да направим мажоритарни избори за следващия парламент. Да видим

Има ли изказвания, или няма? Народният представител Делян Добрев.

трябва да са местни хора и наистина хората да ги подкрепят. Господин Марешки, не ми се сърдете, но във Вашата листа в Хасково, не знам как е била по други места в страната, нямаше нито един човек от област Хасково.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Добрев! Освен Вашето учудване, аз също се учудих защо не попитахте защо снощи се входира така очакваният Законопроект на колегите от Политическа партия „Воля“, който съдържа уникални и свръхуспешни решения за мажоритарния вот? Защо се пропусна възможността този Законопроект да бъде част от настоящия дебат, за да може да обсъдим и тези прагматични модели и възможности? ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР

наистина всеки трябва да дава обяснение. Това поставях като въпрос по-рано и в други дебати: кой, на какво основание, за какви услуги пред бизнеса, пред хората, пред съгражданите си е станал министър? Какво е направил, когато е станал министър? Сега доволни ли сме от това, че някой е бил министър? какво може да се похвали някой, за това че е бил министър в определен период от многото тук, които са били министри, а в момента държавата е най-окаяната и най-корумпираната Това ли ми казвате с Вашите пропорционални листи?! Нашите листи бяха такива, защото участвахме по Вашите закони. Когато направим мажоритарните избори, ще видите какви личности ще представим пред българския народ!

Вашите варненци, които Вие сте представили във Варна, искате ли заедно да излезем в центъра на Варна и да видим дали някой ги познава, дали ги различават като народни представители?! (Смях.) Искате ли?!

свободните варненци. Нека излезем, да видим кой кого познава и така ли ще продължаваме – с анонимни листи, с хора, които влизат на гърба на царя, на гърба на Борисов или на някой друг! Нали затова искаме да променим това нещо?!

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс № 754-01-2, внесен от Цветан Генчев Цветанов и група народни представители на 10 май 2017 г. Гласували

интерес, защото ние като политици тук сме призвани да защитаваме интересите на целия български народ! Гласувах „против“ този Законопроект, защото Вие, колеги от ГЕРБ,

ТАСКО ЕРМЕНКОВ: Защото не искам да бъда заедно с тях в един отбор. Другото нещо, заради което гласувах „против“, е защото в България опитите да се налага олигархично, частно управление щяха да бъдат налице, ако този Законопроект беше приет. Колеги, ние сме изпратени тук да защитаваме хората, да провеждаме политики и те да бъдат ясно подкрепени и от партиите, които ги провеждат, стига те да имат такива. Когато човек се отказва от партийната си листа, означава, че той се отказва от политиката, това означава, че се отказва от демокрацията. Гласувах, защото съм демократ. (Ръкопляскания от Има ли други отрицателни вотове? Няма. Преминаваме към гласуване на следващия Законопроект. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 754-01-19, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители на 8 юни 2017 г. Гласували

заместник-председателят на Комисията Даниела Савеклиева. Имате думата, госпожо Савеклиева. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Първо искам да направя процедура на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за допуск в залата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: Митко Симеонов – изпълнителен директор, и Михаил Владов – изпълняващ длъжността „председател на Надзорния съвет“.

контрол РЕШИ: Приема Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 30 юни 2016 г.“ „РЕШЕНИЕ по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 31 декември 2016 г., № 704-00-5, внесени от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на 16 май 2017 г. На свое редовно заседание, проведено на 7 юни 2017 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа отчетите за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 30 юни 2016 г. и 1 януари 31 декември 2016 г. Отчетите бяха представени от Михаил Владов – член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. През първото шестмесечие на 2016 г. паричните постъпления от приватизационни продажби, платени неустойки, лихви и разсрочената част от цената по приватизационни сделки, подлежащи на контрол, са на обща стойност 2 870 хил. лв. През отчетния период Агенцията е извършила разходи в размер на 1 457,549 хил. лв. В процентно отношение спрямо уточнения план изпълнението на разходите е 44,28%. Приети са приватизационните оценки за 29 обекта. Агенцията е предложила за продажба 46 обекта, представляващи имоти – частна държавна собственост, обособени части и пакети акции от търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала. Осъществени са сделки за 11 обекта. Постъпилите плащания от дейността по приватизация са в размер на 838 хил. лв. Към 30 юни 2016 г. Агенцията е работила по ресурс от: 9 дружества с над 50 на сто държавно участие; - 8 обекта, представляващи дялове/акции, собственост на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества; 23 обособени части; - 63 миноритарни пакета от акции/дялове, собственост на държавата в капитала на търговски дружества; - 125 имота – частна държавна собственост и имоти с предоставени права на управление на ръководители на държавни ведомства. По отношение на 26 приватизационни договора е извършен следприватизационен контрол. Установено е неизпълнение на поети ангажименти по един договор и на купувача е начислена неустойка. Постъпилите плащания от дейността по следприватизационен контрол и свързаното с него процесуално представителство са в размер на 2 032 хил. лв. През отчетния период от страна на юрисконсултите и юристите от Агенцията са изпълнени всички изискуеми и възможни процесуални действия. Постъпили са плащания по влезли в сила осъдителни решения по 15 изпълнителни дела. Към 30 юни 2016 г. подлежащи на контрол по отношение на изплащането на цената са 182 приватизационни договора. Общият брой на договорите, подлежащи на контрол по отношение на различни социални ангажименти и други задължения, включително и задължения за извършване на инвестиции, е 91. Осъществено е процесуално представителство по 203 висящи дела. През 2016 г. постъпленията от приватизационни продажби, платени неустойки, лихви и разсрочената част от цената по приватизационни сделки, подлежащи на контрол,

От предложените за продажба 67 обекта (акции/дялове, имоти-частна държавна собственост миноритарни пакети), сделки са осъществени за 24 обекта, с което се отчита 70,6% изпълнение на целевата стойност на показателя. Постъпленията по приватизационните продажби са общо в размер на 15 806 хил. лв., от които 37,86 хил. лв. в непарични средства. Предложени за продажба са 67 обекта. Обявени са публични търгове с явно наддаване за продажбата на 45 обекта. Проведени са 37-ми, 38-ми и 39-ти ЦПТ, на които са предложени за продажба миноритарни пакети акции от капитала на 21 дружества. Осъществени са маркетингови мероприятия за 66 обекта. През отчетната година, от страна на агенцията, са изпълнени всички действия по контрола върху поети от купувачите по приватизационни договори ангажименти. По отношение на 65 дружества е извършен следприватизационен контрол, което представлява 163% спрямо планираните. Изпълнени са приватизационните задължения при 64 договора, с което се отчита 213% изпълнение на поставената цел. Постъпилите плащания от дейността по следприватизационен контрол и свързаното с него процесуално представителство са в размер на 3 581 хил. лв, от които 48,6 хил. лв. в непарични средства. Анализирани и приключени с констатации са общо 83 отчета по 65 приватизационни договора. Начислена е неустойка по 1 приватизационен договор. Приети са плащания по 30 приватизационни договора. Осъществени са проверки на място в приватизирани дружества и обособени части по 16 договора. Извършена е проверка на документация и са издадени 18 удостоверения за изпълнение на задължения и за липса на задължения. Представени пред ЧСИ/ДСИ или друг орган са общо 439 молби във връзка с хода на изпълнителни производства. По 48 изпълнителни дела са проведени публични продани на недвижими имоти. По 21 изпълнителни дела са насрочени и извършени описи на движимо или недвижимо имущество, собственост на съответните длъжници. Към 31 декември 2016 г. ресурсът от обекти на приватизация, по които се осъществяват дейности по подготовката или по осъществяване на същинските приватизационни процедури, се състои от 13 мажоритарни пакета акции/дялове; 3 пакета от дялове/акции, собственост на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала други търговски дружества; 62 миноритарни пакета акции/дялове; 16 обособени части, собственост на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала; 130 обекта, представляващи имоти-частна държавна собственост и имоти с предоставени права на управление на ръководители на държавни ведомства, за които има предложения за приватизация. Към 31 декември 2016 г. подлежащи на контрол по отношение на изплащането на цената са 176 приватизационни договора. Общият брой на договорите, подлежащи на контрол по отношение на различни социални ангажименти и други задължения, включително и задължения за извършване на инвестиции е 88. Извършено е процесуално представителство по 209 висящи дела. След представяне на отчетите се проведе гласуване, което приключи при следните резултати:

Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме две решения: „РЕШЕНИЕ по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 30 юни 2016 г. Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, във връзка с чл. 22д, ал. 1, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол

„РЕШЕНИЕ по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода от 1 януари до 31 декември 2016 г.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Ще гласувам против Отчета не защото той не отразява обективно това, което се е случило през миналата година, а защото смятам, че през миналата година беше извършено, бих го нарекъл, престъпление от страна на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. В нарушение на закона или по-скоро благодарение на престъпно тълкуване на Закона за приватизация и следприватизационен контрол беше извършена приватизация на обособени части от

анализирахме текстовете в Закона. Установихме, че той наистина, вероятно умишлено е създаден по начин, който да позволи това тълкуване, въпреки че всяка логика показва, че когато едно предприятие е в забранителния списък, то е вътре с всяка своя обособена част. Тълкуването, което тогава Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол направи – за да не бъде позволена такава приватизация, необходимо е всяка една обособена част от имуществото също да бъде вкарана в забранителния списък, е най-малкото нелогично. Пак казвам, според мен е едно престъпно тълкуване. За да не се случват такива неща занапред, в една скоба да кажа, в този доклад има интересна част, в която са давани интервюта на различни медии, по различни теми теми – към края на доклада е. Ако погледнете, ще видите, че половината, ако не и повече интервюта, давани от ръководството на Агенцията по теми, свързани с приватизацията и контрола, са именно свързани с Агенцията за дипломатически имоти в страната. Да припомня също, че в резултат на тези действия на Агенцията през миналата година беше внесен Законопроект от Министерския съвет, в който се описваха всички обособени части от от имуществото на Агенцията за дипломатически имоти в страната, което само по себе си, разбира се, беше абсурд. Този Закон мина на първо четене с подкрепата на „БСП лява България“ тогава, но така и не стигна до второ.

Закона за приватизация и следприватизационен контрол, как би следвало да се тълкуват текстовете, свързани със забранителния списък. Това също мина на първо четене дори беше подкрепено от ГЕРБ тогава, струва ми се, с ясното съзнание, че няма да стигне до второ четене, тъй като беше месец януари. След всичко, което казах, искам да кажа, че ние сме подготвили Проект на промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, в които промени да кажем ясно какво означава всъщност включването на предприятия в забранителния списък, за да стане ясно, че включване на предприятие означава, че то влиза с всички свои обособени части, и приватизация на обособена част от такова предприятие може да става вече само и единствено с решение на Народното събрание. Надявам се тези уточняващи разпоредби в Закона да бъдат подкрепени също от ГЕРБ, защото е в логиката, в която беше и подкрепата им на Закона от Реформаторския блок през месец и по този начин да затворим възможността по един съмнителен начин, в услуга на сенчести интереси, да се заобикаля Законът и в края на краищата да се работи за интереса на държавата и на гражданите. Благодаря. Има ли реплики към изказването? Не виждам желание. Има ли други народни представители, които биха взели отношение по изслушания Отчет? Не виждам желание за други изказвания. Има възможност вносителите, които са гости, да вземат отношение, ако имат желание. Желаете ли да вземете отношение? Няма да вземете отношение. Закривам обсъждането. Предстои гласуване – моля квесторите да поканят народните представители в залата. Колеги, предстои да приемем две решения, които бяха прочетени в края на Становището на ресорната комисия. Ще възпроизведа отново техния текст. Те се отнасят за двата периода, които са предмет на отчет. Гласуваме: „РЕШЕНИЕ по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и след приватизационен контрол за периода от 1 януари до 30 юни 2016 г.

1, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол РЕШИ: Приема Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода от 1 януари до 30 юни 2016 г.“ Гласуваме.

ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател. Предлагам процедурата по прегласуване, тъй като много от колегите не можаха да упражнят правото си на глас. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Повторно ще призова народните представители от кулоарите да влязат в залата, за да упражнят възможността да гласуват за приемане или отхвърляте на Отчета.

Чета текста на второто решение, което следва да гласуваме по повод на изслушания Отчет: „РЕШЕНИЕ по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода от 1 януари до 31 декември 2016 г.

и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 22д, ал. 1, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол РЕШИ: Приема Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода от 1 януари до 31 декември 2016 г.“ Моля, народните представители – гласувайте.

Гласували 116 народни представители: за 83, против 22, въздържали се 11. Предложението е прието. С това приехме и двете решения, които се отнасят до двата периода, предмет на изслушания Отчет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

Заповядайте да ни запознаете с Доклада на Комисията. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, дами и господа! „СТАНОВИЩЕ Относно Годишен доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г., г., № 720-00-9, внесен от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на 1 юни 2017 г. На свое заседание, проведено на 7 юни 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди Годишен доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г., г., № 720-00-9, внесен от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на 1 юни 2017 г. На заседанието присъстваха: господин Николай Николов – временно изпълняващ длъжността председател, госпожа Катя Станева и господин Паскал Бояджийски – членове на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Годишният доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г., наричана по-нататък „Комисията“, беше представен от господин Николай Николов. Той отбеляза, че докладът проследява основните дейности на Комисията, сключващи установяване на конфликт на интереси, прилагане на административно-наказателните разпоредби, превенция на конфликта на интереси и международната дейност на Комисията. През 2016 г. Комисията е провела 81 заседания, като образуваните пред комисията административни производства по установяване на конфликт на интереси за този период са 249. Най-голям брой производства са инициирани по сигнали на граждани, следвани от държавни органи и юридически лица. От създаването си Комисията се е самосезирала и е образувала 41 производства, като през 2016 г. вследствие на информация от медиите са приети решения за образуване на 4 производства. За установяване наличието на конфликт на интереси по инициатива на лицата, заемащи публични длъжности, през 2016 г. са образувани 9 производства. През 2016 г. Комисията е взела общо 236 решения, от които 190 за прекратяване на административното производство поради нередности по депозираните сигнали и 46 за установяване наличието или липсата на конфликт на интереси. Установени през 2016 г. са 12 нарушения на лица, заемащи публична длъжност и едно нарушение, вследствие на нарушаване на ограничението за заемане на трудово и служебно правоотношение след освобождаване от публична длъжност. Господин Николов отбеляза, че за изтеклата година 70 % от образуваните производства са приключили в нормативно определения двуседмичен срок, като адресати по производството са били 63 лица. Общият брой на издадените през 2016 г. наказателни постановления и резолюции по образувани производства бележи ръст и представлява 40 % от постановените актове от започване дейността на Комисията, като с общо 44 наказателни постановления са наложени глоби и имуществени санкции в размер на 180 462,89 лева. Над 9100 са лицата, проверени проверени дали са спазили сроковете за подаване на декларациите, като за неподадени в срок декларации са издадени 34 наказателни постановления. Като причина за ниския брой нарушения, той посочи провеждането на обучителни семинари от Комисията и дейността на Националното сдружение на общините в Република България, с което съвместно е изработен наръчник за реда за подаване на декларациите. С цел предотвратяване на нарушения по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси през 2016 г. Комисията е провела 13 обучителни семинара, на които са обяснени основните правни механизми за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, законовите забрани, както и режима на деклариране. В изпълнение на препоръките по Механизма за сътрудничество и оценка Министерският съвет одобрява План за действие за 2016 г., в в който са определени основни мерки за работата на Комисията, като: провеждане на обучения, проверка за сроковете за подаване на декларации и за спазване на изискването за водене на регистри и анализ, както и доклад относно приложението на Закона. Общата численост на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси е 36 щатни бройки, от които 5-ма членове на Комисията и 31 служители. През 2016 г. бюджетът на Комисията е 992 255 лева при утвърдени със Закона за държавния бюджет 1 300 000 лева. След проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за”, без „против“ и без „въздържал се” подкрепи внесения Годишен доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г., г., № 720-00-9, внесен от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на първи юни 2017 г. и предлага на Народното събрание да приеме проект за решение по него със следната редакция: РЕШЕНИЕ във връзка с годишния доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г. Народното събрание

ал. 7 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и чл. 90, ал. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Приема Годишния доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г. Решението е прието от Четиридесет и четвъртото народно събрание на 15 юни 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.“

приеме Годишния доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г., № 720-00-9, внесен от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на 1 юни 2017 г.“ На свое редовно заседание, проведено на 08 юни 2017 г. парламентарната Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика разгледа Годишен доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 год., год., №720-00-9, внесен от Комисията на 1 юни 2017 г. На заседанието присъстваха: господин Николай Николов – изпълняващ длъжността председател, госпожа Катя Станева и господин Паскал Бояджийски – членове на комисията.

в които се представя нейната дейност по установяването на конфликт на интереси, административнонаказателната дейност, превенцията на конфликта на интереси, изпълнение на препоръките по Механизма за сътрудничество и проверка, както и административния капацитет на Комисията. Представена е и цялостна визия за работата на Комисията от момента на нейното създаване досега. За периода юни 2011 – декември 2016 пред КПУКИ са образувани 1748 административни производства. Комисията е приела 1548 решения по производства за установяване на конфликт на интереси, като с тях общо е приключила 1647 процедури за установяване на конфликт на интереси и се е произнесла по отношение на 2096 лица. През 2016 г. Комисията е провела 81 заседания, като образуваните пред Комисията административни производства по установяване на конфликт на интереси за този период е 249. Най-голям брой производства са инициирани по сигнали на граждани, следвани от държавни органи и юридически лица. Административнонаказателната дейност по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси бележи съществен ръст по отношение на броя на образуваните производства. За периода 2011-2016 наложените санкции са в размер на 2 млн. 3 хил. 316 лв. Приключени са 598 производства, от които 42% през 2016 год.

През 2016 год. КПУКИ е извършила проверка на декларациите по чл.12 на всички новоизбрани 8702 общински съветници и кметове за мандат 2015 – 2019 год. Извършват се регулярни проверки за спазването на задължението по чл. 18, ал. 1 от ЗПУКИ за водене на регистри на декларациите по чл. 12 от Закона. С цел предотвратяване на нарушения по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси през 2016 г. Комисията е провела 13 обучителни семинара, на които са обяснени основните механизми за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, законовите забрани както и режима на деклариране. По Механизма за сътрудничество и проверка Комисията е изпълнила всичките четири мерки, заложени в Плана за действие за 2016 г., одобрен от Министерския съвет, изцяло и в срок. По-конкретно това са: провеждане на обучения, проверка на сроковете за подаване на декларации и за спазване на изискването за водене на регистри, както анализ и доклад относно приложението на закона. Общата численост на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси е 36 щатни бройки, от които 5-ма членове на Комисията и 31 служители. През 2016 г. бюджетът на Комисията е 992 хил. 255 лв., при утвърдени със Закона за държавния бюджет 1 млн. 300 хил. лв. В обсъждането на доклада взеха участие народните представители Борис Ячев и Милко Недялков. Поставени бяха въпроси относно нуждата от законодателна промяна в посока усъвършенстване на нормативната уредба за по-ефективна работа на системата за превенция и установяване на конфликт на интереси, евентуалното намаляване на минималния размер на санкцията за неизпълнение на задълженията по чл. 12, както и възможност за налагане на санкции по закона на органите, които не публикуват декларациите на задължените лица. След проведеното гласуване, Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика с 9 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“ предлага на Народното събрание да приеме Годишния доклад за дейността на Комисията за

Уважаеми народни представители, има ли желаещи за изказване по чутите становища и по доклада?

Моля, квесторите, поканете народните представители, предстои гласуване.

и чл. 90, ал. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Приема Годишния доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г.

Моля, режим на гласуване на Решението за приемане на доклада.

Гласували 124 народни представители: за 106, против 1, въздържали се 17. Предложението за текста на Решението и самото Решение са приети. Благодаря Ви. Уважаеми народни представители, с това изчерпахме дневния ред за днес. Запознавам Ви с въпросите за парламентарния контрол, който ще се състои утре, според взетото днес решение, от 9,00 ч. Напомням – 9,00 Ще изслушаме: – заместник министър-председателя Томислав Дончев, който ще отговори на един въпрос от народния представител Миглена Александрова; – министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на четири въпроса от народните представители Васил Антонов, Валентина Найденова, Милко Недялков и Иво Христов, два въпроса, както и на едно питане от народните представители Таско Ерменков и Иван Генов; – министърът на туризма Николина Ангелкова ще отговори на два въпроса от народните представители Красимир Янков, Даниел Йорданов на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на четири въпроса от народните представители Нина Миткова, два въпроса; Ирена Анастасова и Петър Витанов; и на едно питане от народния представител Манол Генов; министърът на вътрешните работи Валентин Радев ще отговори на четири въпроса от народните представители Иван Валентинов Иванов, Георги Свиленски и Стоян Мирчев, Красимир Янков, два въпроса, Миглена Александрова и на едно питане от народния представител Красимир Янков; министърът на културата Боил Банов ще отговори на един въпрос от народния представител Стоян Мирчев; – министърът на икономиката Емил Караниколов ще отговори на един въпрос от народния представител Миглена Александрова; министърът на правосъдието Цецка Цачева ще отговори на два въпроса от народния представител Миглена Александрова; – министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще отговори на девет въпроса от народните представители Манол Генов, Станислав Владимиров, Валентин Милушев, Станислав Иванов, Иван Миховски, Драгомир Стойнев, Никола Динков, Надя Жекова и Йордан Младенов, два въпроса; Стоян Мирчев, Антон Кутев и Стоян Мирчев. На основание

министър-председателят на Република България Бойко Борисов – на едно питане от народния представител Корнелия Нинова, и на един въпрос от народния представител Петър Витанов; министърът на вътрешните работи Валентин Радев – на три въпроса от народните представители Боряна Георгиева, Николай Цонков и Веселин Марешки, и на едно питане от народния представител Иван Валентинов Иванов; министърът на културата Боил Банов – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Миглена Александрова; – министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – на два въпроса от народните представители Иван Валентинов Иванов и Манол Генов; министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов – на пет въпроса от народните представители Веселин Марешки, Светла Бъчварова, Кръстина Таскова, два въпроса; и Георги Стоилов и Светла Бъчварова; министърът на икономиката Емил Караниколов – на един въпрос от народния представител Гергана Стефанова, и на един въпрос с писмен отговор от народния представител Светла Бъчварова; министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на един въпрос от народните представители Донка Симеонова, Ирена Анастасова и Веска Ненчева, и на два въпроса с писмен отговор от народните представители Иван Валентинов Иванов и Ирена Анастасова; министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков; – министърът за българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 Лиляна Павлова – на два въпроса от народния представител Жельо Бойчев, и на един въпрос с писмен отговор от народния представител Жельо Бойчев. Поради предварително планирано посещение в Командването на Военноморските сили на Република България, град Варна, и среща с личния състав в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на два въпроса от народния представител Искрен Веселинов към заместник министър-председателя по икономическата и демографска политика Валери Симеонов. Поради предварително поет външнополитически ангажимент, свързан с работна среща с участието на всички дипломатически представители на чужди мисии в Република България, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева. Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и министърът на околната среда и водите Нено Димов. С това изчерпахме дневния ред за днешното заседание. Следващо заседание е утре, 16 юни 2017 г., петък от 9,00 ч. Закривам пленарното